Prelazimo na točku 5. - Konačni prijedlog Zakona o sudovima za mladež, drugo čitanje, P.Z. br. 828 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio zastupnik Zvonimir Mršić. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ovaj danas veliki paket zakona iz područja pravosuđa završavamo jednim isto tako sigurno važnim zakonom, Zakonom o sudovima za mladež, konačnim prijedlogom toga zakona. Ono što je racio ovoga zakona jesu ustvari istaknuti posebnosti postupka prema maloljetnicima, utvrđivanje instituta koji će biti usklađeni sa novim Zakonom o kaznenom postupku, ali isto tako i međunarodnim dokumentima, ali sve u najboljem interesu maloljetnika koji su u tom postupku. Radi se nesumnjivo o složenom zakonu. Zakon koji nije jednostavan, zakon koji zahvaća materijalno-pravne odredbe kaznenoga prava, organizacijske odredbe sudova za mladež, posebne odredbe kaznenog postupka koji uređuje postupanje u predmetima prema maloljetnicima i upute o izvršenju kaznenih sankcija te zaključno i propise o kazneno-pravnoj zaštiti djece. Ono što spada gotovo u načelne odredbe što smo razmotrili u prvome čitanju i što je ugrađeno u ovaj zakon jest načelo koje proklamira obvezu hitnog postupanja u ovim postupcima. Načelo isključivo sudskog odlučivanja o zahvatima u prava i obveze nepovredivosti osobe obvezatne obrane prema maloljetnicima. Isto tako, možda čak i jest konkretno, ali ipak načelno načelo da branitelj maloljetnika može biti samo odvjetnik. Novine koje se protežu u oba zakonska čitanja jesu svega obvezno ispitivanje maloljetnika kao prve dokazne radnje u postupku neovisno radi li se samo o prevođenju dokaznih radnji ili o vođenju pripremnog postupka. To su konkretne novine, a druga važna konkretna novina vezana je uz rješenje koje kad se prije stavljanja za izricanje, prijedloga za izricanje maloljetničke sankcije Državni odvjetnik mora ispitati maloljetnika. To je odredba koja maloljetniku daje priliku, mogućnost da se o kaznenoj prijavi izjasni prije stavljanja prijedloga za izricanje maloljetničke sankcije. Pored toga zaključno utvrđuje se u ovom zakonu u člancima 113. do 121. propisuje kazneno-pravna zaštita djece sa nekoliko rješenja koje vrijedi istaći, barem dva od njih, da ispitivanju djeteta može prisustvovati osoba u koju dijete ima povjerenja i da se dijete ne mora ispitati samo u sudu već i u svome stanu i drugom posebno opremljenom prostoru. je ovo čini nam se već od prvoga čitanja, a bilo je to istaknuto od ja mislim gotovo jedinstveno u ovome visokome Domu ustvari stvaranje jednog snažnog instrumentarija u postupku zaštite prava prava maloljetnika u postupku. Ono što se dogodilo između dva čitanja jest ustvari reakcija, prijedloge koji su izneseni u saborskoj raspravi. Pa tako ja ću samo dvije ili tri stvari istaći. Prihvaćena je i razrađena mogućnost izricanja sigurnosnih mjera svim maloljetnicima. To je bio prijedlog Odbora za pravosuđe Hrvatskoga parlamenta pored toga preciziran je pojam državnog odvjetnika za postupanje pred sudom kroz pojam koji je ustvari puno precizniji, a to je Državni odvjetnik za mladež. Ono što je isto tako bitno jest da se maloljetnik može uključiti u postupak posredovanja kroz izvansudsku nagodbu. To je značajna novina u kojoj Državni odvjetnik važe praktički načelo oportuniteta i legaliteta in favorem samoga maloljetnika. tekst je reakcija i završni tekst reakcija je na izmjenu Zakona o socijalnoj skrbi pa se tako centri za socijalni rad preimenuju u za socijalni rad u županijama, a cijeli tekst ustvari je usklađen sa Zakonom o kaznenom postupku od 1. srpnja 2011. godine. Ponavljam čini nam se i mišljenja smo i to su i rasprave pokazale da je ovaj zakon ustvari vrlo dobar instrumentarij za postupanje sudova za mladež u RH. Zahvaljujem.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 Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP-a sa žaljenjem mora konstatirati da Vlada odbija logičan koncept da postupak prema maloljetnicima ne može biti izjednačen s onim koji se vodi protiv maloljetnika i za koji je namijenjena jednostranačka istraga odnosno istraga koju provodi Državno odvjetništvo. Obrazloženje koje je dala Vlada zašto ne prihvaća taj naš koncept je i začuđujuće pa tvrdi evo i Državno odvjetništvo ima savjetnike koji ga mogu savjetovati kako prići maloljetniku dakle i sve ono što takvi savjetnici i rade. To znači da Vlada uopće ne zna i ne razumije da Državno odvjetništvo progoni i da je zainteresirano upravo da dokaže krivnju okrivljeniku i da pronađe dokaze protiv osumnjičenika. I zato se kazneni postupak vodi protiv okrivljenika. Maloljetnici su sasvim nešto sasvim Nikome ne pada na pamet i ne mora biti pravnik i baviti se ovom problematikom da ne kaže kazneni postupak protiv maloljetnika. To još nikada niste čuli nego uvijek prema maloljetnicima. Jer je to od uvijek tako bilo i oduvijek i zanavijek tako treba biti. Jer maloljetnu osobu treba preodgojiti i to je smisao. Ako nalazimo načina da preodgojimo i punoljetne osuđene osuđene osobe i cijeli smisao penalnog sustava je upravo i preodgoj ne samo odmazda. E onda to u najvećoj mogućoj mjeri služi odnosno primjenjuje se i na maloljetnike. Mišljenje kojim se rukovodi klub SDP-a u pogledu ovakvog prijedloga upravo je na tragu stručnjaka sudaca Vrhovnog suda i konkretno sutkinje koja je bila predsjednica Vijeća za mladež gospođe Erike Kocijančić koja je čitav svoj radni vijek provela u Vijeću za mladež i koja odlično pozna i koja je zaista autoritet u ovoj problematici. Kako Državno odvjetništvo može imati a to su psihološki nespojive uloge koje mogu biti u jednoj osobi, da istodobno bude i i progonitelj i branitelj. To ne može biti. Zato je upravo i kada je istraga bila sudska zato je bila dvostranačnost zato je i sud vodio istragu, je već onda u toj fazi postupka tražio dokaze i protiv okrivljenika i one dokaze koji idu u prilog okrivljeniku. I to je onda u nekom razvoju kaznenog postupka bila pobjeda nad onim policijskim istragama, bila je pobjeda judicijalizacije istrage da se formirao sudac koji je bio jamac onda i zaštite okrivljenika ali isto tako i traganja i osiguranja dokaza za kasniji postupak. I mi smo napustili dvostranačku istragu upravo zbog toga što su to učinile mnoge zemlje koje su bile ... i koje su bile praktički kolijevka takvog sustava i dali smo istragu Državnom odvjetništvu koje provodi jednostranačku istragu. Ali se odustalo u zadnjim izmjenama koje su se dogodile ovako preko noći mimo znanja javnosti i dato je državnom odvjetništvu u obvezu vjerojatno uslišujući i one vapaje iz susjedne zemlje jednog poznatog zatočenika, da eto on ne zna zašto se progoni pa je onda Vlada preko noći je promijenila ZKP bez znanja javnosti i odustala od osnovnog koncepta da su istrage tajne te dužnost državnom odvjetniku da obavijesti osumnjičenika protiv kojeg je podnesena kaznena prijava. I tako mu da na znanje. Ima to veze s ovim, sada ćete vidjeti takve. I tako mu da na znanje da se protiv njega podnesena kaznena prijava i da će oni raditi određene radnje. tako da se čovjek pripremi, da pripremi svjedoke da zataji tragovi, da uništi tragovi. Očito su rezultati takvog ZKP-a bili previše velik zalogaj za Vladu koja je tražila istinu ali ne u takvom obliku i obimu pa je ne može podnijeti. To je to. E sada se čitav jedan takav koncept sasvim pogrešan koji dakle služi za okrivljenike za punoljetne osobe. Kod maloljetnih osoba imajući u vidu do sada proklamirane ciljeve i svrhu kaznenopravnih odredbi u odnosu na maloljetne počinitelje kaznenih djela kao i međunarodne dokumente, a to su prije svega standardna minimalna pravila UN za maloljetničko pravosuđe. Sjetimo se to su ona famozna Pekinška pravila. Mi smatramo da predložena rješenja nisu u skladu s tim načelima i da predstavljaju korak unatrag u dosadašnjoj praksi ali jednako tako u zakonodavnim rješenjima. I to ne može biti. Jer zato mi za odrasle osobe imamo i Zakon o kaznenom postupku i imamo postupovna pravila i imamo materijalno pravo sadržano u Kaznenom zakonu. i ova vrsta Zakona o sudovima za mladež sadrže i postupovno i materijalno pravo. I odakle vam uopće ideja da istragu i da maloljetnike šaljete Državnom odvjetništvu, a ne sucu za mladež? Prema postojećem Zakonu o sudovima za mladež u fokusu interesa kaznenog postupanja prema maloljetnim počinitelja kaznenih djela bilo je pružanje zaštite, brige, pomoći i nadzora. To je bio članak 5. postojećeg zakona. Također iz odredbe članka 72. stavak 1. zakona proizlazi da odgojni utjecaj na maloljetne počinitelje kaznenih djela treba započeti za vrijeme trajanja postupka te nastaviti u fazi suđenja. Pa mi sve znamo koji su se bavili time pa i ne treba da čovjek bude dobar poznavatelj tog postupka da samo provođenje postupka i prema punoljetnim osobama znači već na jedan način jedno odgojno utjecanje jer izaziva nelagodu i sve one psihičke procese u kojima se nađe takva osoba Dakle što ranije kod maloljetnika treba početi takav jedan proces te nastaviti u fazi suđenja i zatim u procesu izvršenja sankcija, a što onda dovodi do jednog cjelovitog odgojnog procesa u tretmanu maloljetnika. Prema pekinškim pravilima pravilo 5.1 naglašava se po ciljevima maloljetničkog pravosuđa, citiram: dobrobit maloljetnika i jamstva da će svrha reakcije na maloljetne počinitelje biti u skladu s okolnostima vezanim za počinitelja i počinjeno djelo, a u pravilu 14.2 da je postupak nužno voditi u najboljem interesu maloljetnika i provoditi u ozračju razumijevanja koje će maloljetniku omogućiti sudjelovanje i slobodno izražavanje. Mi smatramo da predložena zakonska rješenja predstavljaju pogoršanje statusa maloljetnih počinitelja kaznenih djela i gubljenje i oduzimanje stečajnih svojstava, a to je napuštanje i tradicija koju smo mi u našoj povijesti, u našem pravnom poretku bili zemlja koja je bila onda i putokaz mnogim zemljama koje su imale uređenije pravosuđe. Ali u pogledu maloljetnog sudovanja i suzbijanje maloljetničke delikvencije bili smo daleko ispred mnogih, mnogih zemalja Europske unije. U Engleskoj, Veliki Britaniji veliki problem je gotovo nesavladiv, maloljetnička delikvencija, a imaju postupanje tamo da i maloljetnici odgovaraju na jednaki način gotovo za teška kaznena djela kao i punoljetne osobe. Ne treba ovdje biti poseban stručnjak da ista sankcija ne može biti za maloljetne osobe i za punoljetne osobe jer negiramo uopće razvoj takve osobe koja u nekoj ranoj fazi nije naravno dovršena. Mislimo da zaštita interesa i dobrobiti maloljetnika treba u cijelosti ostati u sferi nadležnosti suca za mladež, dakle i u pripremnom postupku i u fazi suđenja. Sudac za mladež treba tijekom cijelog postupka paziti da maloljetnikovo pravo ne bude ugroženo. Sudac za mladež predstavlja osiguranje maloljetnikovih prava u postupku. odnosno državno odvjetništvo u cjelini, njegove zamjenike za upravo punoljetne osobe, a nemojmo mu relativizirati ulogu i prisiljavati ga i to zakonski kada su počeli dobro raditi, kad imaju dobre rezultate zahvaljujući izmjenama i donošenju novog Zakona o kaznenom postupku, ovim zadnjim izmjenama kojim praktički dovodite u pitanje sve ono što je bilo do sada dobro učinjeno i ponavljam, što je počelo davati rezultate. Dakle, kada je u pitanju postupak prema maloljetnicima trebaju biti izražena nagnuća za odgoj, potrebe i probitke mladeži. Zato se upravo i za suca traži, za suca za mladež traže upravo takve karakteristike, za suce porotnike se traže upravo osobe koje su imale iskustva u odgoju i u relaciji sa mladima, s djecom i s mladima, bilo da su radili kao odgajatelji, profesori, učitelji, nastavnici. To se za druge porotnike ne traži, ni za ubojstvo, ni za razbojništvo, ni za pljačku, da su radili u Fina-i, u banci, može bilo koji građanin biti, ali za maloljetnike to se uvijek tražilo. Pa nije to bezveze i to nije neka naša nova umotvorina, to su naše dobre tradicije od kojih ne bi smjeli odustajati. Dakle, odvajanje pripremnog postupka od suca za mladež i uvođenje državnog odvjetnik u tu fazu kaznenog postupka predstavlja do sada nikada viđeni model maloljetničkog kaznenog zakonodavstva i cijepanje uloge suca za mladež od dosadašnje jedinstvene uloge suca za mladež kao istražnog suca, kao predsjednika Vijeća u fazi suđenja i suca u fazi kontrole i nadzora izvršenja sankcije. Zajedništvo dakle dvije dvije funkcije u osobi jednog suca ne predstavlja kršenje prava na pravičan sud niti je u suprotnosti sa člankom 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer Europski sud za ljudska prava u svojoj odluci od 2. srpnja '92. godine kad je raspravljao o načelnom pitanju da li bi se članak 6. stavak 1. Konvencije trebao primijeniti u maloljetničkom postupku na isti način kao i u kaznenom postupku protiv punoljetnih počinitelja kaznenih djela, ali se u tome izričito izjasnio sudac …/Ne razumije se./… To sam vam i prošli put govoreći u ime kluba SDP-a spomenula da svaki maloljetnik ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava kao i punoljetnik, ali i stanje razvoja njegove ličnosti pa prema tome i njegove ograničene socijalne odgovornosti treba uzeti u obzir kod primjene članka 6. Dakle, što je bit? Kad donosimo zakone kojima na neki način opraštamo punoljetnim osobama koji su druge varali, pljačkali, pa se sada brže-bolje uoči izbora donose zakoni kojima se saniraju sva takva ponašanja, mi okrećemo oštricu svog pravosuđa i kazneno pravne reakcije prema onim najslabijima, prema maloljetnicima. Kakve li slabosti. hvala vam lijepa. Sada je na redu uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnikom. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Konačni prijedlog zakona o sudovima za mladež. Zakon o sudovima za mladež prvi puta je u kaznenopravnu regulativu u Republici Hrvatskoj uveden kada je donijet 1997. godine i tim zakonom su regulirane i materijalno-pravne odredbe kao što smo čuli i postupovne odredbe i odredbe i odredbe izvršenja kaznenih sankcija, ali i odredbe u slučaju počinjenja kaznenog djela na štetu maloljetnika odnosno djeteta i nedvojbeno je da je takav zakon bio potreban zbog specifičnosti i psihičke prirode maloljetnih osoba i djece. Sada je pred nama nov zakon koji se predlaže iz razloga i ja pohvaljujem predlagatelja što je predložio sasvim novi tekst zakona predviđajući da bi izmjenama i dopunama morao zahvatiti preko trećine postojećeg zakona. Zašto je morao zahvatiti u odredbe dosadašnjeg zakona? Iz jednostavnog razloga što se u tih preko 10 godina primjene zakona iz '97. koji je preživio dvije izmjene, ali došlo je do niza novih kazneno-pravnih instituta poglavito u odnosu na maloljetne počinitelje kaznenih djela. U tom smislu se razvila i kazneno-pravna teorija i praksa u Europi i u svijetu i prema tome s time je trebalo uskladiti i ovaj novi zakon, a također i sa sasvim novim odredbama i prirodom vođenja kaznenog postupka donošenjem Zakona o kaznenom postupku. Dakle, nedvojbeno je da je potrebna posebna regulativa za za postupanje prema maloljetnim počiniteljima kaznenog djela i maloljetnim žrtvama kaznenog djela. Jednako tako nedvojbeno je da se društvo treba zaštititi, da društvo treba štititi temeljne društvene vrijednosti koje su i zaštićene materijalno-pravnim kaznenim odredbama, pa i onda kada su počinitelji maloljetnici. Mi smo svjedoci da maloljetnici su počinitelji i teških kaznenih djela i teških agresivnih kaznenih djela. Ne treba to odricati i zatvarati pred tim oči. Ali je jednako tako i nedvojbeno da sankcije i postupanja prema maloljetnicima moraju biti u prvom redu usmjerene prema edukaciji, prema resocijalizaciji i prema provođenju odgojnih mjera za vrijeme izvršavanja sankcija. U tom smislu su i odredbe ovoga Zakona i uopće trenda kazneno-pravnog postupanja prema mladima u Europi prije svega usmjerene prema odgoju i prema alternativnim sankcijama. Ne bih rekla da je prijedlog ovog Zakona nazadak u odnosu na ono što je do sada bilo regulirano. Naprotiv, a to ćemo u nekoliko odredaba ovoga Zakona odmah i vidjeti. Dakle, bitno obilježje ovog predloženog zakona je upravo u tome da je središnja i aktivna uloga suda u odnosu na maloljetnika počinitelja, ali i na maloljetnika žrtvu ovim Zakonom se jamči takav položaj da se optimalno mogu ostvariti prava prava i interesa maloljetnih osoba i da se radi o isključivo sudskom odlučivanju u svim slučajevima kada se radi u zahvatima u prava i slobode, nepovredivost osoba Proširena je obvezna obrana maloljetnika. Dakle, maloljetnik mora imati obranu, tj. branitelja od prvog ispitivanja do pravomoćnog, konačnog rješenja, konačnog okončanja kaznenoga postupka pa i kada se donosi odluka o izmjeni odgojne mjere zavodskom mjerom i kod naknadnog izricanja maloljetničkog zavoda. sada ta obvezna obrana više ne ovisi o težini kaznenog djela, dakle bez obzira na težinu počinjenog kaznenog djela on mora imati obranu od prvog ispitivanja i tu obranu mu može pružiti isključivo odvjetnik. To su sve odredbe koje idu u cilju zaštite prava, dakle maloljetne osobe. cijeli zakon se proklamira načelo hitnosti. Dakle, svi postupci prema maloljetnicima kada su počinitelji ili žrtve moraju biti hitne naravi. Maloljetnicima se mogu izreći odgojne mjere, maloljetnički zatvor i sigurnosne mjere. I evo još da tako kažem jedno ublažavanje kaznenih odredaba prema maloljetniku jest i to što odredbama ovog predloženog zakona je predviđeno da se maloljetnički zatvor može izreći samo starijem maloljetniku. Tako je bilo to i do sada. Ali sada samo ako je u zakonu propisana kazna zatvora tri godine ili teža kazna. Dakle, ne za bilo koje kazneno djelo. Pa i kada je takva kazna uvijek obzirom na narav i težinu i visok stupanj krivnje kada se to procjenjuje opravdanim izreći. Također se uvode nove mjere posebne obveze kontroliranog raspolaganja prihodima, zabrana približavanja i uznemiravanja itd. Dakle, niz mjera koji idu upravo u cilju toga da maloljetniku bude što više, da mu budu njegova prava zaštićena. Ali naravno da svejedno ne može nekažnjeno činiti kaznena djela i da se za to uglavnom i kada je to god moguće izriče izriče odgojna mjera. Također su ovim Zakonom predviđeni slučajevi obveznog, odnosno utvrđuje se obvezno razdvajanje postupka ukoliko je kazneno djelo počinjeno sa punoljetnom osobom, da se obvezno razdvaja postupak prema maloljetniku koje će se onda voditi sukladno ovom Zakonu o sudovima za mladež osim u iznimnim slučajevima. Također u slučaju uhićenja i pritvora propisano je strogo uvjeti kada, u kolikom trajanju, o tome da o pritvoru se mora odmah obavijestiti i sudac za mladež i državni odvjetnik za mladež i Centar za socijalnu skrb i roditelji ili skrbnici itd. U slučaju kada postoje uvjeti za određivanje istražnog zatvora, a to će također biti u iznimnim slučajevima određuje se da taj istražni zatvor može biti isključivo smještaj u zatvorenu zavodsku ustanovu i da se može odrediti prema maloljetniku samo kao krajnja mjera ako se svrha i cilj ne bi postigli primjenom neke druge mjere. Primjerice mjere opreza, privremenog smještaja ili istražnim zatvorom u domu. Na taj način se osigurava da se prema maloljetniku i za to vrijeme mogu provoditi odgojne i edukacijske mjere, mjere tretmana i da se može u konačnici vrijeme provedeno u takvom zavodu uračunavati i kaznu i time se izbjegava ono, odnosno sada se zakonom stipulira da ne može se maloljetnika smjestiti u istražni zatvor. Dakle, običan istražni zatvor zajedno sa počiniteljima drugih kaznenih mjera u kojima on onda umjesto da se djeluje odgojno zapravo još i izučava u kojekakvim kriminalnim vještinama. Novina je također i to da je uvedeno obvezno ispitivanje maloljetnika kod prve dokazne radnje, dakle to su sve odredbe koje itekako idu u pravcu, u smjeru zaštite prava maloljetnika. Također bilo je tu govora o tome da vođenjem državnoodvjetničke istrage će bit nekako previše proganjan maloljetnik, dakle posao jest državnog odvjetnika da progoni počinitelje kaznenoga djela, ovdje se radi o počiniteljima kaznenog djela, ali sui generis, i dakle zato i u slučaju odvjetništva, ali i u slučaju policije te poslove obavljaju dakle kao suci za mladež koji se rasporedom na pet godina imenuju, jednako tako postoje i državni odvjetnici specijalizirani za za postupanje u odnosu na maloljetnike, pa i policijski službenici za mladež i istražitelji za mladež, i to su naravno sve osobe koje imaju dara za za postupanje sa mladež koje djeluju odgojno i koje na kraju imaju neka pedagoška i edukativna znanja. Možda još na kraju samo da nešto kažemo o tome, da ovaj zakon određuje i postupanje u slučaju kada je žrtva kaznenoga djela dijete, u tom smislu je u tom dijelu pojam djeteta određen jednako kao i u Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, dakle djetetom se smatra svaka osoba koja nema 18 godina, ovdje upozoravam na različito određivanje pojma djeteta u odnosu na kaznenu odgovornost, kaznenu odgovornost, gdje se djetetom smatra osoba koja nije navršila 14 godina, u smislu kaznene odgovornosti, pa će vjerojatno to i novom izmjenom zakona, Kaznenog zakona biti jedinstveno uređeno. Dakle člankom 113. tim propisano je točno za koja djela počinjena na štetu djece sude sudovi za mladež, ono što je bitno reći da uvijek u dvojbi ili konkurenciji redovnog suda i suda za mladež ima prednost sud za mladež, dakle u svim kaznenim, u kaznenim djelima protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji, mladeži, teško ubojstvo, čedomorstvo, sudjelovanje u samoubojstvu, protupravno oduzimanje slobode, otmicu, zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti, trgovanje ljudima i ropstvo, međunarodna prostitucija, prenošenje spolne bolesti, nasilničko ponašanje bit će nadležni sudovi za mladež ukoliko je žrtva kaznenoga djela dijete. Evo iz razloga što držimo da je ovaj novi prijedlog Zakona o sudovima za mladež korak naprijed u prije svega zaštiti mladih osoba, ali naravno i zaštiti društvenih dobara od počinitelja kaznenih djela, zato što smatramo da ovaj zakon postiže ravnotežu između potrebe zaštite ljudskih prava i počinitelja i žrtve, da postiže ravnotežu u tome da sankcija pogotovo prema maloljetnicima prije svega i iznad svega mora biti odgojna, mora proći kroz sankcioniranje odgojni tretman, edukaciju, a jednako tako i mora djelovati preventivno da bi spriječio bilo toga počinitelja, bilo druge počinitelje na ponavljanje kaznenih djela. Hvala Zahvaljujem. Imamo jednu pojedinačnu raspravu, a to je uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom. Pa evo mislim da smo svi svjedoci i da smo svi zabrinuti, trebamo biti zabrinuti zbog povećanja nasilja i među djecom i nad djecom i naravno djece nad odraslima čak. Sva postupanja naravno prema maloljetnicima, odnosno postupanja svih institucija trebaju biti naravno brža, i dužnost je postupati u najkraćem roku. Nisam baš sigurna kako u vezi pitanja hitnosti u postupanju zapravo nisam uspjela razumjeti koji je mehanizam kontrole ili sankcija, ako sud ne provede u hitnom postupku djela koje je počinio maloljetnik, ili koja su počinjena na štetu maloljetnika, pa evo ako mi možete poslije odgovoriti na to pitanje. Ovo je inače jako važno, jer kod maloljetnika zbog odgojno socijalizacijskog efekta je jako važno da protekne malo vremena, odnosno da je što kraće vrijeme od počinjenja djela, do posljedica koje društvo kao odgovor mora ponuditi maloljetniku, a svi oni koji rade na toj problematici su svjesni koliko je velik problem, odnosno koliko je velik broj maloljetnika na posebnu obvezu, odnosno na mjeru čeka se u prosjeku 6 mjeseci od počinjenja djela. Istakla bih isto tako ovdje, osvrnula bih se zapravo na odbačen prijedlog SDP-a o zadržavanju pojma suca za mladež, u kojem predlagatelj odbija taj prijedlog s obrazloženjem da se na sudovima, da postoje stručni suradnici, to su socijalni radnici, odnosno socijalni pedagozi koji mogu zapravo pomoći prilikom pokretanja ili vođenja samog postupka prema maloljetnicima, međutim sigurna sam da u svim sudovima ne postoje, ima isto tako niz malih sudova, po manjim gradovima koji također procesuiraju maloljetnike, bilo po ovom zakonu ili po prekršajnom zakonu, pa nisam baš sigurna da svugdje postoje socijalni radnici, odnosno socijalni pedagozi koji pomažu u istom. Kaznena djela od strane maloljetnika nas sigurno moraju zabrinjavati jer od razbojničkih krađa su se pretvorila u teža djela. Prema tome postupak koji treba, koji radimo kad se radi s maloljetnicima mora biti odgojan proces u smislu i zaštite i brige i pomoći i nadzora, ali i spomenute brzine koju sam rekla, jer sigurno ako prođe duže vrijeme da to odgojno ne može djelovati na maloljetnog počinitelja. Predlažete zapravo da to provode državni odvjetnici, da provode istragu nad maloljetnicima, međutim odnosno cijeli proces, ali se pitamo da li su dovoljno pripremljeni, da li su dovoljno educirani. educirani. Zašto to ponavljam? Pa upravo zbog toga, zbog osjetljivog područja subjekata, odnosno objekata. Za maloljetnike u istrazi treba biti sudac za maloljetnike, a ne državni odvjetnik, ipak su to dobne skupine, kad ih pogledate od 14 do 16 godina mlađi maloljetnici, od 16 do 18 stariji, odnosno od 18 do mlađi punoljetnici. Znači, sve su to djeca i meni je jako drago što je to po definiciji i što se to slaže sa pravima Konvenciji o pravima djeteta, što se to zapravo u ovom slučaju o njima govori kao o djeci jer takav način zapravo postupanja prema njima treba biti kao prema djeci. I ovdje ću spomenuti prevenciju. Djecu moramo vidjeti, čuti, uvažavati i to moram apelirati i od obitelji do nas ovdje, do Vlade itd. Odgovornost je i na nama što je zapravo uopće došlo, što govorimo o ovim kaznenim djelima. Odgovornost je i treba na prevenciju uvijek ukazivati. Moram reći da je jako dobro što je obvezna obrana proširena na taj način da branitelj od prvog ispitivanja do okončanja kaznenog postupka dijete mora imati obveznu obranu i to bez obzira znači na težinu kaznenog djela. Isto tako, evo ponovit ću pojam djeteta do 18 godine i ovaj članak 113. da ga ne ponavljam što sve zapravo sudovi za mladež, odnosno koja sve djela se kažnjavaju na ovaj način. I naravno pozdravljam i ovaj prijedlog da djeca koja su žrtve u kaznenim djelima da ispitivanje se naravno može vršiti i doma, odnosno da nisu u ustanovama. I mislim da to dosta odgojno može djelovati. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospođo zastupnice. Posljednja prijavljena rasprava je ona poštovanog zastupnika Ivana Škaričića. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja sam, ja bih se ovdje uključio zapravo ponukan jednom tragedijom koju sam imao u vlastitoj obitelji,a riječ je o maloljetničkom znači kriminalu, odnosno ubojstvu koja su napravila dvojica maloljetnika, starijih maloljetnika, provalivši u kuću mog ujaka negdje iza ponoći i zatukli su ga praktički na krevetu na spavanju. Sa dokazano 34 udarca pajserom. Ono što mene kao čovjeka je ponukalo evo to je to obiteljsko, ali i inače da ovdje sad malo diskutiram o ovome, smatram da su kazne za ovakva djela, odnosno nedjela preblage. Postoji ovdje u zakonu u članku 25. mogućnost 10 godina. I to je po meni jedna primjerena kazna, 10 godina. Međutim, dogodi se da se angažiraju najbolji odvjetnici koji se mogu angažirati i da te kazne budu čak ispod 5 godina. I dogodi se da ubojstvo koje je sa 34 udarca pajserom po sudskom vještaku dokazno se ne proglasi osobito okrutnim da bi se kazna … ispod 5 godina. Dakle, ako to nije osobito okrutno ubojstvo onda ne znam što je osobito okrutno ubojstvo jer je to bilo obrazloženje da žrtva nije grubo umirala, ne znam umrla je u roku od 5 minuta pa nije osobito okrutan. Dakle, taj slučaj, slučaj Luke Ritza, drugi slučajevi koji su bili ili koji će sigurno biti gdje takve osobe, takvi počinitelji provociraju na sudu, provociraju novinare nakon svega i naše pravosuđe ih sankcionira ispod 5 godina zatvora. Mislim da tu ne pravimo uslugu nikome, niti njima, niti nama, niti društvu. Da bi ubojstvo trebalo sankcionirati na način da se doista sankcionira kao ubojstvo, da tu nema takvih olakšavajućih okolnosti jer ove su doista bizarne i čudne koje sam sad ovdje naveo i da bi trebalo dati izričitu kaznu, znači ako je ona minimum 10 godina, do 10 godina zatvora znači 10 godina zatvora za takvo jedno ubojstvo. Jer ta ubojstva i ovo koliko vidimo i Luke Ritza je počinjeno iz čiste obijesti. A i ovo o kojem sam pričao u mojoj vlastitoj obitelji prema svim mojim saznanjima je počinjeno isto što bi rekli kod nas u Dalmaciji iz đira nekakvog, a ne radi konkretno pljačke nekakve. Evo, onoga koga to pogodi možda malo drugačije razmišlja o ovome. Ne bih volio da se to nikome dogodi od nas ovdje i inače, ali nažalost U tom smislu smatram da bi zakonodavac trebao preispitati ovaj članak 25. ponukan ovim evo sada saznanjima koje sam ja iznio na konkretnom slučaju. Hvala. Hvala lijepa gospodine zastupniče. I na kraju će u ime predlagatelja završnu riječ imati poštovani državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Zoran Pičuljan. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem na raspravama i u prvom i u drugom čitanju. Ustvari sve one čini mi se pokazuju i čak one koje ne idu u potpunosti in favorem svih rješenja ovoga zakona da su temeljna rješenja i pojedinačna konkretna rješenja ovoga zakona drže, mogu izdržati svu kritiku. Ono što je važno i što valja odgovoriti, a to je da je koncept državnoodvjetničke istrage ustvari u odnosu na sudsku istragu jedan trend u EU, u zemljama EU pa je tako implementiran i u hrvatsko zakonodavstvo kao opći princip Zakona o kaznenom postupku. Naravno u postupku u odnosu na maloljetnike Zakonom o sudovima za mladež ustvari uvažavaju se sve posebnosti i senzibilitet za postupanje prema maloljetnicima. Uloga suca za mladež u svakoj fazi postupka pa i u toj fazi postupka jest naglašena,a možemo tu reći kod primjera uhićenja istražnoga zatvora gdje Državni odvjetnik nema, naravno nema punu slobodu već djeluje i uz samoga suca. Onaj odgovor kolegici zastupnici iz SDP-a vezano uz odgovornost za provođenje jest stegovna je odgovornost i državnih odvjetnika i sudaca za neprovođenje ovoga zakona i za kršenje odredbi ovoga zakona. A kako ustvari ustvari dignuti na višu razinu provođenje ovoga, ove osjetljive materije u praksi jesu stvari koje između ostalog i koncentracijom postupaka u županijskim sudovima i općinskim sudovima u sjedištima županija. Dakle, sigurni smo i sve rasprave to pokazuju, stručne rasprave u ovome Domu, stručne rasprave koje su se vodile vezano u radnim skupinama i u ekespertskim skupinama vezano uz ovu materiju pokazuje da je ono što garantira provođenje ovoga zakona jest ustvari središnja i aktivna uloga suca u gotovo svim fazama postupka prema ili u svim fazama postupka prema maloljetnicima. To je čini nam se najbolji garant provedbe ovog zakona. Zahvaljujem vam na pozornosti i na raspravi. **Mimica, Neven Evo ovim zaključujem raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona i o njemu ćemo glasovati čim se za to steknu uvjeti.